við stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd að hún fjalli um skýrslur Ríkisendurskoðunar sem bera heitin Tollaframkvæmd vegna landbúnaðarafurða annars vegar og Landhelgisgæsla Íslands – úttekt á verkefnum og fjárreiðum hins vegar.

Hvað þýðir það fyrir fólkið í landinu? Jú, áfall fyrir þá sem nú þegar eru í vanda, sem nú þegar eru að ströggla, sem nú þegar hafa þurft að taka þátt í þessum heimsfaraldri með okkur, með öllu því sem tilheyrir, hækkandi vöruverði — allt fer hækkandi — og brjálæðislegum húsnæðismarkaði sem enginn botnar í. 0,75% hækkun stýrivaxta Seðlabanka Íslands,

Ef þetta er land tækifæranna er kannski eins gott að fara að pakka niður eins og svo margir hafa gert; þeir sem hafa kosið með fótunum og reynt að koma sér eitthvað annað. Er það virkilega þannig, virðulegi forseti, að það á að fara að leggja það á skuldsett heimili landsins að taka enn eina holskefluna

þannig að þeir sem eru með breytilega vexti og þeir sem eru að fara að taka skellinn, þeir sem þurfa að horfa upp á tugþúsunda hækkun á mánuði af húsnæðislánum sínum að þeim verði ekki fleygt út á guð og gaddinn, eins og var hér eftir efnahagshrunið 2008 þegar hátt í 15.000 fjölskyldur misstu heimili sín. Ég vona bara, virðulegi forseti, að það sé a.m.k. ekki það land tækifæranna sem hér var verið að boða fyrir síðustu kosningar.

Hér inni er að stórum hluta tekist á um fé til hinna ýmsu málaflokka. Í eina tíð var sauðfé á fæti gjaldmiðill okkar í viðskiptum. Síðan kom til gullfótur, en sá er ekki lengur okkar viðmið. Tökum nú örlítið hugarflug saman og ímyndum okkur kunnuglegt sauðfé, nú risavaxinn ferfætling, íslenskan sauð, þjóðarsauð. Þjóðarsauðurinn er hlaðinn þungum og margvíslegum böggum og þeim fjölgar frá ári til árs. Þessi þjóðarsauður gengur ekki á neinum gullfótum. Einn fótinn mætti kannski nefna álfót, grænan álfót sem táknmynd grænu orkunnar sem hér knýr stóriðjuna. Annan framtíðarfótinn mættum við vissulega kenna við gull, þ.e. gull framtíðarinnar, hvíta gullið sem svo er nefnt, sjálft ómengaða hreina og verðmæta drykkjarvatnið sem hér rennur til sjávar. Þriðja fótinn aftanverðan skulum við hafa hefðbundinn kjöt- og fiskfót, táknmynd matarkistunnar okkar lífrænu grænu og vænu. Fjórði fóturinn er síðan gervifótur frá Össuri, táknmynd öflugrar nýsköpunar og arðbærs útflutnings. Þá er það fimmta fóturinn sem nýlega bættist við, það er hrossfótur, túrhestafóturinn, sem heldur betur megnaði að létta sívaxandi byrðar fyrrum ferfætlings. Hrútur þessi kann heldur betur að setja undir sig hornin og hausinn ef svo ber við. Hann er nefnilega skapandi skepna, þessi þjóðarsauður. Og við þjóðarsauð látum við auðvitað ríma orðið þjóðarauð, þversummu þess mannauðs sem við búum yfir. Megi nú vor skapandi mannauður efla enn sinn sköpunarkraft svo fjölga megi á komandi árum og áratugum styrkum fótum þessarar fjölþættu kynjaskepnu sem þjóðarsauðurinn okkar er. Gerum störf þingsins skilvirkari, virðulegi forseti, svo okkur gefist rýmri tími til skapandi umræðu og hugarflugs um nýjar stoðir íslensks atvinnulífs svo tryggja megi öllum mannsæmandi líf á Íslandi. SPEECH_END

Noregur er eins og önnur ríki Norðurlandanna forysturíki í loftslagsmálum en á sama tíma eitt ágengasta olíuleitarríki Evrópu, ekki bara eitt ágengasta heldur það allra ágengasta. Þetta kom skýrt fram í skýrslu sem kom út í gær og var gefin út af Oil Change International þar sem var farið yfir tölulegar staðreyndir hjá frændum okkar hinum megin Atlantshafið. Síðustu tíu árin hafa norsk stjórnvöld gefið út 700 leyfi til leitar að olíu og gasi í norskri lögsögu sem er meira en 47 árin þar áður. Þau olíu- og gassvæði sem þegar hefur verið gefið leyfi til að vinna úr myndu losa þrjú gígatonn af koltvísýringi sem er sextíuföld losun Noregs sjálfs. Og nú eru norsk stjórnvöld að veita leyfi fyrir tímasprengju nyrst í Barentshafi, svokallað Wisting-svæði sem gæti losað 200 milljón tonn af koltvísýringi ef sú olía myndi öll líta dagsins ljós og henni yrði brennt. Herra forseti. Það er vegna Noregs sem Ísland þarf að banna olíuleit innan íslenskrar lögsögu, það er vegna Noregs og annarra slíkra ríkja sem við þurfum að ganga í alþjóðlegt samband ríkja sem hafa snúið baki við olíu- og gasleit sem ekki var hægt á síðustu loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna vegna þess að ríkisstjórnin fékk sig ekki fékk sig ekki til að samþykkja frumvarp mitt um olíuleitarbann síðastliðið vor. Þannig og aðeins þannig geta íslensk stjórnvöld mætt á fundi ásamt Danmörku og Svíþjóð, sem hafa gengið í þetta bandalag, og sagt: Elsku Noregur, hættu þessu rugli. Virðulegi forseti. Í gær greindist mikill fjöldi Covid-smita á Íslandi. Innlögnum á spítalann vegna veikinda hefur þó sem betur fer ekki fjölgað og eru um 33 sjúklingar inniliggjandi vegna Covid. Líklegt má telja að innan fárra vikna hafi ómíkron-afbrigði Covid tekið yfir og smitum fari að fækka í samfélaginu. Það er mín von að heimsfaraldurinn, sem haldið hefur okkur í heljargreipum í tvö ár, verði senn á enda. Ég ætla því að leyfa mér að vera bjartsýnn. Það er staðreynd að okkur Íslendingum hefur gengið vel í samanburði við aðrar þjóðir og því ber að fagna. Nú verðum við að setja áhersluna á stóru verkefnin sem eru fram undan. Hagvöxtur hér á landi var um 5% í fyrra og efnahagslífið hefur verið að taka vel við sér en verðbólgan er verulegt áhyggjuefni og einnig er atvinnuleysi hér of hátt, sérstaklega þegar litið er til Suðurnesjanna þar sem það mælist rétt undir 10%. er það svo að mörgum fyrirtækjum gengur illa að fá fólk til starfa og því fer ekki alveg saman hljóð og mynd. Á Íslandi hefur hlutfall landsmanna sem eru virkir á vinnumarkaði verið með því hæsta sem gerist í vestrænum heimi. Atvinna er jú velferðarmál og grundvöllur aukinna lífsgæða. Ég tel því mikilvægt að við endurskoðum þau úrræði sem bjóðast þeim sem falla út af vinnumarkaði sem þátt í kröftugri viðspyrnu eftir faraldurinn. Sérstaklega þarf að huga að stuðningi við ungt fólk sem hefur hvorki verið í námi né á vinnumarkaði. Við þurfum að leita leiða til að auka tækifæri þeirra til að efla drauma sína, efla trú sína á eigin getu, að þrátt fyrir tímabundin áföll eru tækifærin hér á landi óþrjótandi til framtíðar.

Samskiptin fjölluðu um ákvörðun Persónuverndar þess efnis að fyrirtækið hefði gerst brotlegt við persónuverndarlög þegar blóðsýni voru tekin úr sjúklingum með Covid-19 á Landspítalanum án upplýsts samþykkis sjúklinganna.

dómstólum“. Nú er það svo að Persónuvernd er sjálfstæð stofnun sem fer með mjög mikilvægt hlutverk mannréttindaverndar á Íslandi. Reyndar mætti segja að á tímum heimsfaraldurs sé mikilvægara en nokkru sinni fyrr að hafa sjálfstæðan eftirlitsaðila sem tryggir að vísindarannsóknir séu ekki framkvæmdar á fólki án upplýsts samþykkis þess og að vinnsla persónuupplýsinga fari eftir persónuverndarlögum til að vernda friðhelgi einkalífs borgaranna. Einmitt þess vegna er svo mikilvægt að hæstv. forsætisráðherra standi í lappirnar og láti ekki undan hótunum forstjóra Íslenskrar erfðagreiningar og lýsi neikvæðri afstöðu sinni til efnisatriða í úrskurði Persónuverndar til að forða því að fyrirtækið hætti allri vinnu við skimanir á Covid-19. Okkur hæstv. forsætisráðherra greinir á um hvort svarbréf ráðherrans við bréfum Kára hafi farið yfir valdmörk ráðherra og inn á verksvið Persónuverndar. Sömuleiðis greinir okkur á um hvort bréfaskrifin hafi grafið undan sjálfstæði Persónuverndar. Eins setti ég fram þá spurningu á fundinum hvort ekki væri illa komið fyrir íslensku heilbrigðiskerfi ef það mætti alls ekki við því að Kári Stefánsson færi í fýlu. Um þetta og margt fleira áttum við hæstv. ráðherra orðaskipti á opnum fundi í morgun og ég hvet áheyrendur og þingmenn til að horfa á fundinn, sem er aðgengilegur á vefsíðu Alþingis. Ég hvet ykkur til að mynda ykkur ykkar eigin afstöðu í þessu mikilvæga máli. Virðulegur forseti. Við skulum spóla aðeins aftur í tímann, um fimm mánuði eða svo. Það er seinni partur ágústmánaðar í fyrra í landi tækifæranna. Stjórnmálaflokkur birtir auglýsingu úti um allt til að ná til kjósenda, m.a. á heimasíðu sinni og samfélagsmiðlum og flettiskiltum. Auglýsingin er með stríðsletri: Lægstu vextir í sögunni. Hvorki meira né minna, lægstu vextir í sögunni. Þeir hafa verið ánægðir með sig á auglýsingastofunni þegar þessi texti fæddist því að hann er vissulega grípandi. Látum það samt liggja á milli hluta hversu mikil sögufölsun það er að eigna sér vaxtalækkunarferlið því að hagfræðisnilldin fæddist ekki í heilabúum snjallra manna í fundarherbergi í Valhöll heldur átti sér að mestu náttúrulegri orsakir í veiru sem varð að heimsfaraldri. Engu að síður var það svo að Sjálfstæðisflokkurinn, sem stundum kennir sig við ábyrgð og efnahagsmál, trommaði áfram möntruna um að Ísland væri skyndilega orðið að einhverri vaxtaparadís, lægstu vextir í sögunni. Stýrivextir voru þá 1% og höfum í huga að þetta var fyrir fimm mánuðum. Það tók okkur fimm mánuði að fara úr stýrivöxtum upp á 1% og í 2,7% og ekki er óvarlegt að ætla að vextirnir hækki enn meira. Seðlabankinn er sjálfstæð stofnun og bregst við ástandinu með þeim tækjum og tólum sem bankinn á. Orð mín beinast ekki að bankanum heldur að ábyrgð þeirra stjórnmálamanna sem selja almenningi þá hugsun í aðdraganda kosninga að vaxtalögmáli íslensku krónunnar hafi endanlega verið kippt úr sambandi. Afleiðingin er að sjálfsögðu sú að fólk tekur óþarfa áhættu í skuldsetningu og situr uppi með húsnæðislán sem hafa hækkað um tugi þúsunda um hver einustu mánaðamót og ekki enn búið að flauta til leiksloka. Viðreisn benti aftur og aftur á þetta í kosningabaráttunni: Við borgum hærri vexti á Íslandi en í nágrannalöndunum. Það þurfti heimsfaraldur þar sem heilu samfélögunum var lokað og allt sett í lás um allan heim til að Sjálfstæðisflokkurinn gæti barið sér á brjóst og auglýst af miklum móð: Lægstu vextir í sögunni. Það ástand varði í fjóra mánuði. Ísland var land vaxtatækifæranna í fjóra mánuði.

um það að almenningur í landinu væri staddur allt í einu í einhverjum nýjum veruleika, veruleika sem er svipaður og við þekkjum í nágrannalöndunum. Við værum með öðrum orðum komin inn í lágvaxtaumhverfi. Láir einhver ungu fólki það, sem vildi kaupa sér íbúð, þótt það hafi miðað sínar ráðagerðir við þennan veruleika? Núna talar hins vegar Seðlabankinn um að

Þetta er hinn nýi veruleiki. Seðlabankastjóri sagði vissulega í morgun líka að Seðlabankinn bæri ekki ábyrgð á misskiptingu og hefði hana ekki í huga. Það er alveg hárrétt. En það gera stjórnvöld sannarlega. Stjórnvöld hafa nefnilega ríku hlutverki að gegna þegar kemur að baráttunni gegn ójöfnuði; réttlátu skattkerfi, félagslegu húsnæði, stuðningi við barnafjölskyldur og öflugar almannatryggingar. Þetta skilja ríkisstjórnir þeirra landa sem við berum okkur saman við, hvort sem við horfum til Þýskalands, Bretlands, Spánar eða víðar. Þar er núna

Hæstv. forseti. Lífið er list. Allt í kringum okkur iðar lífið af tónlist, litum og skapandi hugsjónum. Sköpunarhæfileikar okkar eru mismunandi og í mínu tilviki eru hæfileikarnir mjög takmarkaðir. Sum okkar ákveða þó að gera listsköpun að ævistarfi sínu og nú erum við farin að átta okkur enn betur á því að list er tekjuskapandi í stóra samhenginu. Í síðasta mánuði var til að mynda úthlutað úr sjóði starfslauna listamanna. Eftir úthlutun var bent á að ungt listafólk væri ólíklegra til að hljóta starfslaun en þau sem reyndari eru. Því var ákveðið að sérstakt fjármagn væri eyrnamerkt ungu listafólki og það skiptir máli að styðja við upprennandi listafólk. Einn ungur tónlistarmaður sem hefur hlotið starfslaun listamanna sagði við mig, með leyfi forseta: Listamannalaunin hafa reynst ómetanleg aðstoð við að koma undir sig fótunum sem ungur tónlistarmaður í kjölfar náms. Þau gera það að verkum að ég get einblínt á nýja íslenska tónlist af öllum toga og stundað mínar rannsóknir í þágu íslensks menningararfs af fullum þunga. Hæstv. forseti. Fólk stekkur ekki fram á sjónarsviðið sem fullmótaðir og þroskaðir listamenn. Það þróast í starfi. Því fyrr sem við gefum fólki tækifæri á því að efla sína sköpun, og gera það þannig að möguleiki sé á því að afla tekna með listinni, því betra. Þó er það ekki bara ríkisins að styðja við íslenska menningu, við sem neytendur getum gert margt til að styðja hana og styrkja. Með stafrænni þróun opnast gáttir fyrir okkur sem neytendur til að styðja við íslenska menningu.

séu farin að geta boðið skjólstæðingum sínum upp á naloxone. Naloxone er nefúðalyf sem getur bjargað lífi fólks sem lendir í því að taka of stóran skammt af ópíóíðalyfjum.

Starfsemi Frú Ragnheiðar hefur öll frá upphafi verið fjármögnuð fyrst og fremst með frjálsum framlögum, þótt ríki og Reykjavíkurborg hafi líka lagt til einhverja styrki. Þetta framtak sem bjargar mannslífum er sem sé háð því að það náist að fjármagna það utan opinbera kerfisins. Það er líka mikið til Frú Ragnheiði að þakka að viðhorfin bæði í pólitíkinni og meðal almennings til skaðaminnkunar eru orðin jafn jákvæð og raun ber vitni. Aðrir elta Frú Ragnheiði og vilja vera með, alla vega í orði. Nú finnst mér samt orðið alveg tímabært að hið opinbera fari að huga að því að stíga fastar inn með fjármögnun á lífsbjargandi þjónustu af þessu tagi í stað þess að reiða sig stöðugt á frumkvæði sjálfboðaliða. Þetta starf er löngu búið að sanna sig og nú má alveg fara að festa það betur í sessi. Það mætti t.d. huga að þessu samhliða vinnu við að lögleiða neyslu vímuefna, sem ég vona að sjálfsögðu að þinginu auðnist að klára mynduglega á þessu kjörtímabili.

Löðrungurinn með stríðshanskanum mun smella fast og illa á þeim sem brutu svo skelfilega af sér að taka óverðtryggð lán með breytilegum vöxtum. Fyrir það verður að refsa vel og vendilega með tugþúsunda króna hækkunum á lánum þeirra á mánuði. Spádómsgáfa Seðlabankans um þróun verðbólgu er víðfræg fyrir það að standast ekki og hún verður eftir þennan þarfa löðrung á húsnæðislánaskuldaranum bara 5,8% á fyrsta fjórðungi ársins og bara 5% fram eftir þessu ári.

Seðlabankinn setti út vaxtaöngul og beitan var lágir og viðráðanlegir vextir. Unga fólkið beit á til að kaupa sér heimili og sá fram á að geta greitt lánin niður í stað þess að vera með verðtryggð lán sem hækka og hækka. Í kjarasamningum í haust verður vonandi gerð krafa um hækkun launa þannig að launahækkanir standi undir kostnaði vegna vaxtahækkana.

Herra forseti. Rétt er gengið yfir landið skaðaveður sem mildi er að olli ekki meira tjóni en varð. Það er ekki síst að þakka góðum viðbúnaði og viðvörunum að þessu sinni.

og hjúkrunarfræðinga til að geta brugðist strax við ef fyrirvaralítið koma upp alvarleg veikindi eða slys. Einn sá staður er Grundarfjörður. Þar varð vinnuslys á mánudaginn, einmitt þegar ófært var vegna óveðurs og læknar sem áttu að sinna íbúum hluta vikunnar voru ekki komnir á staðinn. Sem betur fer fór betur en á horfðist og atvikið reyndist ekki eins alvarlegt og hefði getað orðið. Eftir stendur enn ein áminningin um að það er ekki bjóðandi fyrir slík samfélög að búa ekki við örugga og viðvarandi læknisþjónustu fyrir íbúana og fyrirtækin sem þar starfa. Ofangreint slys varð hjá G.Run. þar sem starfa á milli 90 til 100 manns. Það er ábyrgðarhluti að geta tryggt öryggi og velferð starfsfólks í slíkum fyrirtækjum. Úr þessu þarf að bæta nú þegar og tryggja læknisþjónustu í Grundarfirði og á öðrum þeim stöðum á landinu þar sem eins háttar. Það er mikilvægur þáttur í að tryggja búsetuöryggi og góð lífsgæði í landinu öllu. Herra forseti. Það er afar mikilvægt að peningamálastefnan og stefnan í ríkisfjármálum dragi vagninn í sömu átt. Við höfum reynslu af því í íslensku samfélagi hvað getur gerst ef stefnurnar stangast á. Það er hlutverk Seðlabankans að halda verðlagi sem stöðugustu. Aðgerðir hans til að rækja það hlutverk sitt geta leitt til þess að ójöfnuður aukist, að aðgerðirnar hitti hópa samfélagsins fyrir með ólíkum hætti.

og þá sem verja nú þegar langstærstum hluta ráðstöfunartekna sinna í húsnæðiskostnað, fólk sem er í þeirri stöðu að mega ekki við óvæntum útgjöldum. Í þessari stöðu eru margir einstæðir foreldrar, hópur innflytjenda, öryrkjar sem þurfa að treysta á greiðslur Tryggingastofnunar, fólk sem býr við fátækt, þeir 10.000 einstaklingar sem eru enn án atvinnu og ungar barnafjölskyldur í neikvæðri stöðu. Staða fólks á leigumarkaði er erfið og ótrygg, ekki síst nú um stundir þegar verðbólgan vex og leiga sem bundin er vísitölu hækkar sjálfkrafa. Verðbólgan og vaxtahækkanir verða til þess að húsnæðiskostnaður fólks með lágar og meðaltekjur fer enn lengra yfir viðmiðunarmörk af ráðstöfunartekjum. Það er einfalt að bæta húsnæðisbótakerfið okkar, bæði með vaxtabótum og leigubótum. Það er líka einfalt að bæta barnabótakerfið okkar. Það þarf einungis að stilla af eigna- og launaviðmið og skerðingarmörk. Kerfin eru til og það er hægt að bregðast við strax og það er reyndar nauðsynlegt að bregðast við strax. Það sem vantar hins vegar er pólitískur vilji meiri hlutans. Hæstv. forseti. Enn og aftur þarf að benda á óviðunandi biðtíma kvenna eftir nauðsynlegum úrbótum. endómetríósu og nú síðast í fréttatíma RÚV í gærkvöldi var viðtal við konu sem greind var með endómetríósu þegar hún var 28 ára. Konan hafði frá því að hún var 14 ára verið sárkvalin af verkjum. Endó, eins og sjúkdómurinn er kallaður í daglegu tali, er sjúkdómur sem orsakast af því að endómetríósufrumur sem finnast á ýmsum stöðum í líkamanum bregðast við mánaðarlegum hormónabreytingum kvenlíkamans. Það má segja að þessar frumur fari á flug. Allt þetta getur valdið miklum sársauka. Það getur leitt til þess að konur geta ekki orðið barnshafandi. Nú hefur hæstv. heilbrigðisráðherra léð máls á því að liðskiptaaðgerðir verði framkvæmdar hér á Íslandi. Það er mikilvægt að það sama eigi við vegna kvenna sem bíða eftir aðgerðum. Þessi sjúkdómur er ekkert grín og þess vegna þarf að koma á samningi milli Sjúkratrygginga Íslands og Klíníkurinnar þannig að konur þurfi ekki lengur að bíða.

Ég vil hvetja hæstv. heilbrigðisráðherra til að bregðast strax við ákalli þessara kvenna sem margar hverjar eru sárþjáðar.

Stundum er sagt að glöggt sé gests augað. Sem varaþingmaður má segja að ég sé gestur hér þessa viku og hef m.a. varið tíma mínum í að skoða umfang stjórnkerfis okkar litla lands. Ég vil hvetja þingmenn til að staldra við og íhuga hvort ekki sé hægt að minnka yfirstjórn landsins og draga þannig úr kostnaði. Ímyndum okkur að við værum að stofna okkar lýðveldi núna. Myndum við byrja með því að setja á stofn 180 ríkisstofnanir og 40 ríkisfyrirtæki, 700 ráð og nefndir til að halda kerfinu gangandi? Myndum við búa til Stjórnarráð með um 800 starfsmönnum og 12 ráðuneytum? Ég held ekki. Væri þörf á Seðlabanka með 300 starfsmönnum? Þurfum við 40 eftirlitsstofnanir eða mætti hugsanlega sameina þær? Myndum við skipta landinu í 69 sveitarfélög eða myndu bara 12 duga? Yfirbygging okkar litla lands er orðin allt of stór að mínu mati og ég hef grun um að skattgreiðendur þessa lands séu mér flestir sammála. Báknið stækkar stöðugt í tíð núverandi ríkisstjórnar. Nýjasta útspilið er að setja 2 milljarða í fjölgun ráðuneyta. Ég er alls ekki að kasta rýrð á störf opinberra starfsmanna og flestir þeirra eru að veita okkur frábæra þjónustu. En almenningur sér hvað ríkiskerfið þenst út á hverjum degi, yfirbyggingin stækkar þegar auglýst er eftir fleiri starfsmönnum og skrifstofubyggingar ríkisins rísa upp hér allt í kringum okkur.

Viðreisn mun koma með og styðja allar hugmyndir sem draga úr yfirbyggingu ríkisins og gera þjónustu hins opinbera skilvirkari og hagkvæmari, t.d. með stafrænum lausnum. (Forseti hringir.) Einnig munum við koma með hugmyndir sem lækka álögur á fyrirtækin og heimilin í landinu.

Mér fannst sú gagnrýni kyndug í ljósi þess að sömu þingmenn beittu sér fyrir því árið 2011 að borgarfulltrúum í Reykjavík skyldi fjölgað með lagaboði um 53%, við samþykkt nýrra sveitarstjórnarlaga. Var það gert þótt engin nauðsyn væri til að fjölga borgarfulltrúum í Reykjavík og þótt sýnt hefði verið fram á að fjöldi umbjóðenda á bak við hvern borgarfulltrúa í Reykjavík var mjög svipaður og í höfuðborgum Norðurlandanna og öðrum borgum sem við berum okkur gjarnan saman við. Fjölgun borgarfulltrúa í Reykjavík um 53%, úr 15 í 23, hefur engu skilað nema stærra bákni, auknum kerfiskostnaði og þá hefur líka óráðsían í rekstri borgarinnar aukist.

Þar verði einungis heimild þannig að borgarstjórn geti sjálf ákveðið hvort hún vilji hafa borgarfulltrúa 23 eða 15 eins og var lengi vel. Þessi breyting mun ekki einungis hafa áhrif í Reykjavík. Ákvæðið hefur haft áhrif til fjölgunar Ákvæðið hefur haft áhrif til fjölgunar bæjarfulltrúa í Mosfellsbæ og Garðabæ í fullkominni óþökk þeirra bæjarstjórna. Þessu þarf að breyta og gefa sveitarstjórnunum meira vald til að ákveða sjálfar hve stórt eða lítið

En sú stofnun og sá ráðherra hafa kosið að fara ekki að lögum og hafa enn ekki afhent þinginu þau gögn sem þingið þarf og á tilkall til lögum samkvæmt, nú þegar kominn er miður febrúar.

Hvenær stendur til að dómsmálaráðherra Íslands fari að lögum? Virðulegi forseti. Ég vil taka undir það sem hér kom fram og lýsa áhyggjum af því hvernig ríkisstjórnin fer af stað hvað varðar samskipti við þingið og umgengni við lög sem hér eru sett. Staðan er þannig að Útlendingastofnun, að því er virðist að fyrirskipan dómsmálaráðherra, stendur í vegi fyrir því að Alþingi geti sinnt lögbundnu hlutverki sínu við veitingu ríkisborgararéttar. Ráðherra hefur gengið svo langt í sinni málsvörn

Svo birtist þetta virðingarleysi gagnvart löggjafanum og eftirlitsstofnunum hans skýrt við uppstokkun Stjórnarráðsins þar sem ráðherrar virðast telja sig þess umkomna að endurtúlka skýr ákvæði starfsmannalaga með alveg ævintýralegum hætti til að koma sér undan meginreglunni um auglýsingaskyldu við skipan og setningu í opinber störf og embætti. Þetta er alvarlegt (Forseti hringir.) og við hér á þinginu verðum að beita þeim tækjum og tólum sem við höfum til að setja ráðherrum skýr mörk.

bara lagaleg skylda til þess. Það er líka lagaleg skylda Alþingis að afgreiða þær umsóknir sem koma hingað vegna ríkisborgararéttar. Til þess að við getum gert það þurfum við þau gögn

Þetta er mál sem varðar ráðherraábyrgð. Nú verður farið að vera hægt að tala um að það sé orðið í alvöru eitthvað sem við þurfum að hugsa um.

til Útlendingastofnunar til að koma áfram til Alþingis vegna veitingar ríkisborgararéttar með lögum. Nokkuð sem Alþingi gerir yfirleitt fyrir jól. Nú er kominn febrúar. 1. október var fyrir fjórum mánuðum. Fólkið sem skilaði inn umsókn í góðri trú er búið að bíða þriðjung af ári, ekki vegna þess að það sé eitthvert vesen eða það hafi skilað inn vitlausum gögnum eða að það sé mikið að gera eða bara eitthvert vesen hjá þinginu. Nei, þingið er búið að sárbæna stjórnsýsluna um að leysa úr gíslingu gögn þessa fólks til að við getum afgreitt Þetta er fullkomlega ólíðandi gagnvart öllum þessum einstaklingum og gagnvart Alþingi. Það er fáránlegt,

Virðulegi forseti. Já, sagan endalausa um fundarstjórn út af ríkisborgararétti heldur áfram. Hún heldur áfram vegna þess að hæstv. ráðherra heldur áfram að hunsa Alþingi, heldur áfram að hunsa beiðni frá virðulegum forseta, heldur áfram að hunsa beiðni frá hæstv. forsætisráðherra, sem á að vera hans yfirmaður, hunsar

Herra forseti. Í síðustu viku gagnrýndi ég hvernig ríkisendurskoðandi var selfluttur frá vettvangi löggjafarvaldsins og yfir til framkvæmdarvaldsins með algerlega fordæmalausri beitingu á 36. gr. starfsmannalaga. Alþingi er aðili að þeim gjörningi. En þetta er ekki eina dæmið um að uppstokkun Stjórnarráðsins sé notuð sem skálkaskjól fyrir mjög óeðlilega lagaframkvæmd, svo ekki sé fastar að orði kveðið. Nýlega birtist tilkynning á vef háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytis þar sem tímabundin setning nýs ráðuneytisstjóra er réttlætt með vísan til 24. gr. starfsmannalaga, lagaákvæðis sem tekur til aðstæðna þegar embættismaður hefur fallið frá, ekki þegar skipað er eða sett í nýtt embætti. Það er alveg ljóst ef við skoðum t.d. álit umboðsmanns Alþingis, sem umboðsmaður vísar til í fyrirspurnarbréfi sínu til ráðherra, að þetta ákvæði á að túlka þröngt.

Ég get tekið undir allt sem hér hefur verið sagt um mikilvægi og alvarleika efnisatriða þessa máls en ég ætla samt að nálgast þetta út frá því sem ég hef gert áður og það er virðing Alþingis. Mér finnst ótækt að staðan skuli vera sú að það að koma hingað upp og tuða eitthvað sé það eina sem við höfum. Lögin eru skýr. Vald Alþingis er skýrt samkvæmt þeim lögum. Skylda þingmanna

lög. Við stöndum hér og getum ekkert gert annað en beðið hæstv. forseta Alþingis um veita okkur lið. Og ég veit ekki einu sinni, með fullri virðingu

hvað þetta var skelfileg málsmeðferð síðast. Núna stendur til að ganga skrefinu lengra. Núna stendur til að neita þinginu um þau gögn sem þingið á sannarlega rétt á að fá samkvæmt lögum.

Ef hann vill að lögin séu samkvæmt sinni skoðun þá þarf hann að koma með frumvarp til breytinga á þeim lögum til þingsins áður en hann fer að framfylgja geðþóttaákvörðunum sínum og eigin skoðunum. Það er framkvæmd laga sem ráðherra ber ábyrgð á. Ef ráðherra sinnir því ekki

á vegum fyrrverandi landbúnaðarráðherra um endurskoðun á rekstrarskilyrðum landbúnaðarins. Komið hefur fram að innlend kjötframleiðsla hefur undanfarin misseri átt í harðri samkeppni við erlenda framleiðslu í smásölu hérlendis.

Við höfum fordæmi fyrir því að gera þetta. Þar er er ég að tala um mjólkuriðnaðinn og við þekkjum ágætlega hvernig til tókst í þeim málum. Það eru 17 ár síðan þessi leið var farin þar og má með sanni segja að það hafi, held ég bara, tekist ágætlega til. Ákveðin hagræðing hefur átt sér þar stað. Fyrirtækið hefur jú vissa vernd, bæði í tollum og öðru, en það hefur líka ríkar skyldur gagnvart markaðnum.

Við vitum það og þekkjum öll sem höfum fylgst með umræðunni að staða í sauðfjárrækt og nautgriparækt er verulega snúin,

Það hafa verið unnar ýmsar greiningar á því hver hagræðingin gæti orðið innan þessa geira. Síðast var unnin greining af fyrrverandi ráðherra sem kom út á síðasta ári, ég held

Það er alveg ljóst að til þess að við getum skapað ákveðið starfsumhverfi fyrir greinina þá þurfum við að halda utan um hana. Tilgangurinn hlýtur að vera sá hjá okkur í öllu þessu að

eru greinar landbúnaðarins afar misvel settar hvað varðar afkomu en í grunninn er fólk og fjölskyldur og heimili bak við þessar tölur.

vegna mikillar hækkunar á áburðarverði og umtali um að frekari hækkanir á öðrum aðföngum sé í kortunum. Það er mikilvægt að fylgjast áfram með rekstrarskilyrðum landbúnaðarins í heild og vinna að bættri afkomu. Hvað innlenda kjötframleiðslu varðar, sem er fyrirspurn hv. þingmanns, þá hafa ýmsar leiðir verið skoðaðar í þeim efnum, m.a. það sem hér er nefnt, hvort hægt sé að stuðla að bættri afkomu með því að skoða möguleikann á heimildum til einhvers konar samstarfs sem leiði þá til hagræðingar. Það er í líkingu við það sem gert hefur verið og gildir um framleiðslu mjólkur, samanber umrædda undanþáguheimild frá búvörulögum. Það vantar ekki viljann hjá mér sem matvælaráðherra til að tryggja góða samkeppnisstöðu innlendrar matvælaframleiðslu en það þarf að botna ákveðna þætti í því sem þingmaðurinn spyr mig um hér í dag. En það er munurinn á stöðu afurðastöðva í kjöti nú um stundir og afurðastöðva í mjólk á sínum tíma. Sá munur er á þessum afurðastöðvum að afurðastöðvar í mjólk voru og eru að langmestu leyti í eigu bænda og að fullu undir þeirra stjórn. Það er ekki staðan hjá öllum afurðastöðvum í kjötframleiðslu. Þá er opinber verðlagning á afurðaverði til bænda og að stórum hluta mjólkurvara í heildsölu. Þannig er það mjög vel tryggt að ágóðinn af hagræðingunni skilar sér þar til bænda og neytenda. Þetta þarf að botna og ég hef hug á því að kanna til hlítar hvaða möguleikar eru fyrir hendi í þeim efnum. Það væri auðvitað hægt að hafa sérstaka umræðu hér bara um það sem mætti gera til að bæta samkeppnisstöðu innlendrar framleiðslu, en tímans vegna langar mig að nefna hér eitt atriði sem ég held að muni skipta höfuðmáli á komandi árum og það eru loftslagsmálin. Með því að bændur hér á Íslandi nái auknum árangri í loftslagsmálum þá tel ég að ná megi fram mikilvægu forskoti á erlenda samkeppni. Með því að geta sýnt fram á að innlendar búvörur hafi léttara kolefnisfótspor en innflutningur muni það í sjálfu sér leiða til þess að neytendur velji þær frekar en innfluttar vörur. En til að slíkt geti borið ávöxt þá þarf það að byggja á staðreyndum og þekkingu frekar en ímyndarsköpun eða markaðsbrellum. Því lít ég á árangur í loftslagsmálum fyrir landbúnaðinn sem lið í því að bæta samkeppnisstöðuna til lengri tíma og að því mun ég vinna sem matvælaráðherra.

við ESB um samninginn í nánu samstarfi við mitt ráðuneyti. Meginmarkmiðið þar er að ná fram betra jafnvægi í þeim viðskiptatækifærum sem samningurinn hefur í för með sér, einkum í formi tollkvóta.

Hæstv. forseti. Samkeppni er góð. Hún er góð fyrir fólk og hún er góð fyrir fyrirtæki og hún er góð fyrir heilbrigðan markað. Það væri stórt skref aftur á bak að útvíkka undanþáguna sem mjólkuriðnaðurinn hefur notið til kjötafurðastöðva. Það voru mistök á sínum tíma að gera það með þessum hætti. Samfylkingin vill styðja við myndarlegan landbúnað en hafa tolla sem lægsta til að tryggja frjálsa samkeppni í atvinnurekstri og þar með eðlilegt og heilbrigt starfsumhverfi fyrir hvaða atvinnugrein sem er, líka kjötiðnaðinn. Hæstv. forseti. Það vill stundum gleymast í þessari umræðu að hagsmunir bænda og hagsmunir afurðastöðvanna fara ekki alltaf saman. Það eru vissulega mörg sóknarfæri í matvælaframleiðslu hér á landi, sérstaklega ef við nýtum betur þau tækifæri sem eru á Evrópumarkaði í þeim efnum. Ég tala nú ekki um ef við hefðum betri aðgang að Evrópumarkaðnum sem t.d. fengist með aðild að Evrópusambandinu. Við vitum að íslenskir bændur hafa framúrskarandi vöru að selja en smæðin er óhagstæð fyrir þennan markað og við þurfum að horfast í augu við það að sauðfjárrækt verður seint stunduð á samkeppnisgrundvelli hér á landi. Stjórnvöld eiga að beina sjónum sínum að því að styðja betur við bændur í formi styrkja sem myndu auka fjölbreytni og framþróun í framleiðslu þeirra og starfsemi og hætta að skilyrða við framleiðslu á kjöti. Ég vil líka taka undir orð hæstv. ráðherra um að hætta að byggja á þessari ímyndarsköpun og markaðsbrelluhugmyndafræði sem rekin hefur verið. Tölum um hlutina eins og þeir eru, tölum um heilnæm matvæli, tölum um kolefnisspor, og þar með njótum við þess forskots sem við getum haft sem landbúnaðarland.

Síðastliðinn vetur lagði þáverandi landbúnaðarráðherra fram á samráðsgátt frumvarp til að koma á móts við þau eðlilegu sjónarmið framleiðenda búvöru að skapa hér sambærilega lagaumgjörð og birtist í þessum samanburði sem lagastofnun birti í sinni skýrslu,

Skýrsla lagastofnunar staðfesti einmitt þau sjónarmið sem lengi hafa komið fram innan landbúnaðarins og víðar að við höfum ekki fylgt eftir uppfærslu eða endurnýjun á löggjöf búvöruframleiðslu hér í landinu,

Þessi tækni verður hornsteinn matvælaframleiðslu eftir ekkert svo rosalega mörg ár. Við þurfum í alvörunni að fara að huga að því að ná þangað sem fyrst, þó ekki nema bara út frá loftslagsmálum. 99% minna land notað til framleiðslunnar.

Þar myndi þessi tækni aðallega byrja og þróast síðan yfir í manneldi. Með þessari tækni myndast einfaldlega þær aðstæður að við þurfum ekki að sigla út á sjó og veiða fisk. Það verður óþarfi. Og hvað þýðir það fyrir samfélög heimsins?

að vilja standa með neytendum og standa með heilbrigðri samkeppni. Hvað gerðist t.d. þegar reglunum var breytt um styrki í grænmetisrækt, þegar við fórum meira í átt að beinum styrkjum? Við munum, a.m.k. sum hérna inni, hvaða val neytendur höfðu um tómata á Íslandi fyrir um 20 árum síðan og við vitum hversu breytt staðan er í dag, bæði betri fyrir neytendur og fyrir bændur. Þess vegna á að treysta samkeppninni. Það á að stuðla að nýsköpun og nýliðun. Ég er þeirrar skoðunar og minn flokkur að það eigi að afnema sérreglu búvörulaga. Ég ætla að leyfa mér að fullyrða að ef við værum í dag að semja reglur um mjólkuriðnaðinn þá kæmi engum til hugar að stofna opinbera nefnd til að ákveða verð á mjólk, smjöri og rjóma, verðlagsnefnd búvara. Árið er 2022 og þetta er staðan. Ég vil þess vegna nota tækifærið hér í dag og minna á frumvarp okkar í Viðreisn um að þessi nefnd verði lögð niður

Ég vil sem mesta flóru í innlendri landbúnaðarframleiðslu og legg mig fram um að velja íslenskt og er stolt af framleiðslunni en ég held að breytt styrkjakerfi sé svarið, að við beinum markvissum styrkjum til bænda sjálfra, þeir fái sjálfir að ráða meiru um hvernig þeir vilja haga sinni jarð- og landnýtingu, að við innleiðum hvata

og leiðin til þess er að gefa greininni frelsi og svigrúm til þess. Hæstv. forseti. Ég vil byrja á því að þakka þessa umræðu hér í dag, eins og flestir sem hér hafa verið á undan mér. Það er oft þörf að ræða þessi mikilvægu mál en nú er nauðsyn. Það hefur verið lítil áhersla

Hér spyr málshefjandi nokkurra mikilvægra spurninga og ég vil byrja á því að segja að mér þykir það afar virðingarvert, en meira þarf til vegna þess að það þarf að grípa til aðgerða. Þá kem ég að kjarna málsins. Í huga okkar Miðflokksmanna er enginn vafi á því að öllum úrvinnslufyrirtækjum landbúnaðarvara verði það gert heimilt að hagræða með samvinnu og samruna umfram þær skorður sem samkeppnisyfirvöld setja.

Að lokum vil ég benda á að við þurfum að stöðva innflutning á ófrosnu kjöti, eggjum og ógerilsneyddum matvælum. Það er vegna sérstöðu landsins og mikilvægi matvæla sem og fæðuöryggis. Það verður aldrei nógu oft sagt. Meira má svo finna í þingsályktunartillögu sem þingflokkur Miðflokksins hefur lagt fram. Það hefur aldrei verið eins mikilvægt og nú að styðja við innlenda matvælaframleiðslu þannig að rekstrarafkoma þeirra sem að henni standa verði áfram öflug og sterk.

Stefna um fæðu- og matvælaöryggi á Íslandi er liður í stefnu í almannavarna- og öryggismálum sem er hluti af þjóðaröryggisstefnu landsins sem samþykkt var á Alþingi árið 2016.

Þar kemur fram að Ísland sé í þeirri stöðu að geta framleitt þá fæðu sem þarf til að hafa fullt fæðusjálfstæði en flytur inn hvað mest hlutfall af sinni fæðu. Við erum þó takmörkuð þegar kemur að fjölbreytni framleiðslu úr plönturíkinu.

Í sumum tilfellum er þó innflutningur matvöru óbeinn stuðningur við lága staðla í umhverfismálum, hreinlæti, heilbrigði og dýravelferð, léleg kjör og aðbúnað bænda og landbúnaðarverkafólks.“ Virðulegi forseti. Þeir tímar sem við lifum á núna minna okkur á hversu mikilvægt það er að tryggja fæðuöryggi í landinu. Innlend framleiðsla mun ekki geta uppfyllt alla þá fjölbreytni sem eftirspurn krefst. Þó er ljóst að við getum spýtt verulega í til að tryggja að neytendur hafi ávallt aðgang að góðum og heilnæmum matvörum. Við í Framsókn höfum ávallt verið óhrædd við að benda á það augljósa, að við þurfum að styðja og vernda íslenskan landbúnað. Með því að styðja við íslenska landbúnaðarframleiðslu tryggjum við ekki aðeins fæðuöryggi heldur verndum einnig störf fólks og tryggjum fjölbreytni atvinnulífsins. Það gleymist nefnilega oft að þúsundir einstaklinga starfa við matvælaframleiðslu hér á landi. Með því að efla íslenskan landbúnað er hægt að draga úr niðursveiflunni í hagkerfinu og um leið tryggja fæðu- og matvælaöryggi landsins.

Stundum virðist manni eins og það sé eitthvað allt annað system í Evrópu en í sáttmálanum sem það samband byggir á er rosalega svipuð markmiðsgrein og er í íslensku búvörulögunum sem snýst um

vegna held ég að við þurfum að hugsa í raunverulegum lausnum. Það þýðir ekki að vinna gegn hjóli tímans heldur með því. Þetta snýst ekki bara um stærðarhagkvæmni, að troða allri slátrun á sama stað, þetta snýst líka um breiddarhagkvæmni, að skjóta fleiri stoðum undir búsetu í dreifbýli, framleiða fleiri tegundir matvæla en til þess þarf markvissan stuðning á rétta staði. Skynsamleg stefna í þessum málum horfir á þessa hluti heildstætt. Herra forseti. Ef neysla allra jarðarbúa væri í samræmi við neyslu Íslendinga þyrfti 27 jarðir til að standa undir henni. Kolefnisfótspor okkar er tvöfalt stærra en annarra Evrópubúa. Til að eiga einhverja möguleika á því að ná árangri í þessu stærsta sameiginlega verkefni mannkyns, að vinna gegn hlýnun jarðar af mannavöldum, þarf vilja almennings til breytinga og pólitískan vilja og kjark stjórnvalda. Kolefnisfótspor okkar er stærst í samgöngum, matvælum og með innfluttum varningi. Það er því ekki nóg að tala um orkuskipti í samgöngum, við þurfum líka að breyta matarvenjum okkar og framleiðslu matvæla. Þau grænu umskipti þurfa að vera réttlát bæði fyrir bændur og neytendur. Athuganir sýna að kolefnisspor íslensks grænmetis er allt niður í 26% af því sem innflutt grænmeti skilur eftir sig. Það er því mikill umhverfisávinningur af aukinni innlendri framleiðslu á grænmeti. Það þarf að mæla kolefnisspor kjötframleiðslu hér á landi og bera saman við innfluttar afurðir og nýta niðurstöður til stefnumörkunar. Úti um allan heim eru menn að rannsaka og leggja heilann í bleyti til að finna árangursríkar leiðir til að vinna gegn loftslagsvá af manna völdum. Viðurkennt er að mannkynið þarf að draga úr kjötneyslu. Eitt af því sem fjárfestar keppast nú um að leggja fjármuni sína í er kjötrækt. Kjötrækt er aðferð til þess að búa til kjöt án þess að slátra þurfi dýri þar sem þeir vefir sem nýttir eru til matar eru ræktaðir með líftækni. Leyfi hefur nýlega verið veitt til sölu ræktaðs kjöt í kjörbúðum í Singapúr. Kjötið er enn mjög dýrt og þróa þarf aðferðirnar áfram. En ég tek undir það sem hér hefur áður verið sagt í þessari umræðu, að þessari tækni þurfi að gefa meiri gaum hér á landi.

En ef við tökum okkur sem neytendur og ég horfi aftur í tímann þá eru ekki mörg ár síðan þegar ég fór í verslun til þess að kaupa mér kjöt og á hvað horfði ég fyrst?

Þetta er það sem við eigum að einbeita okkur að, ná verðinu niður á íslenskum afurðum þannig að allir geti notið, ekki bara þeir sem hafa efni á að kaupa íslenskar vörur. Virðulegi forseti. Mikil tækifæri felast í ímynd lands okkar og hreinleika. Því er mikilvægt fyrir okkur Íslendinga að ganga vel um auðlindir okkar til að geta sýnt fram á sérstöðu okkar sem framleiðendur í sátt við land okkar og samfélag. Það er ekki nóg að segjast vera með hreinar afurðir og hreint umhverfi. Við verðum að geta sýnt fram á það. Bændur eiga í sífellt harðari samkeppni við kollega sína í öðrum löndum þar sem okkar bændur þurfa að keppa við framleiðendur sem búa að því að vera með mun styttri ræktunartíma en okkar bændur og markaðir gríðarstórir. Maður hefur það oft á tilfinningunni að bændum hér á landi sé gert að keppa eingöngu á forsendum verðs en ekki endilega gæða. Því er gríðarlega mikilvægt að samkeppnisstaðan sé jöfn, að við gerumst sambærilegar kröfur til þeirra vara sem fluttar eru til landsins og okkar eigin vara. Þarna er ég að tala um dýravelferð, heilnæmi vörunnar, lyfjanotkun og aðbúnað starfsfólks sem vinnur við vöruna. Öll keðjan þarf að vera í lagi. Hér á landi eru gerðar miklar kröfur til landbúnaðarframleiðslu og við eigum að gera sambærilegar kröfur til þeirra vara sem til landsins eru fluttar. Kína framleiðir í dag um 40% af öllum eggjum í heiminum. Annað hvert egg sem selt er í Þýskalandi er innflutt. Egg eru flutt inn til Íslands frá Þýskalandi. Getum við með vissu sagt að það sé þýskt egg? Árið 1925 tók það um 16 vikur að rækta kjúkling upp í sláturstærð. Í dag tekur það sex vikur að rækta upp kjúkling í sláturstærð sem er í dag um helmingi þyngri en árið 1925. Þessi dæmi nefni ég hér sem dæmi um fjöldaframleiðslu landbúnaðarvara. Við verðum aldrei fjöldaframleiðendur á þessum skala en bændum hér á landi er samt sem áður gert að keppa við þessa massaframleiðslu.

Virðulegi forseti. Eins og komið hefur fram í dag á innlend matvælaframleiðsla undir högg að sækja á mörgum sviðum. Áratugalöng miðstýring og kerfi byggt á styrkjum hefur orsakað óhagkvæmni og ósjálfbærni. Ísland er kjörið land til að framleiða sjálfbærar og lífrænt ræktaðar vörur þar sem gæði og heilnæmi eru í fókus frekar en magn. Þó svo að neytendur gærdagsins hafi einungis einblínt á verð og aðgengi eru nýjar kynslóðir meðvitaðri um mikilvægi sjálfbærni og lífrænnar framleiðslu. Sjálfbærni felst m.a. í því að gera matvælaframleiðsluna sjálfa óháða erlendum hráefnum, eins og t.d. ólífrænum áburði sem ríkið þurfti einmitt að niðurgreiða nú nýlega vegna mikilla hækkana á innflutningsverði. Þó svo að hinn ólífræni áburður hafi skilað sér í auknu magni af heyi hefur sú aukning bliknað í samanburði við þá aukningu sem orðið hefur vegna nýrrar tækni við slátt og meðhöndlun á heyi. Sú tæknibylting opnar því jafnvel á þann möguleika að hverfa aftur til lífræns áburðar sem einmitt styður sjálfbærni og umhverfisvænni ræktun. Með þetta að leiðarljósi langar mig að spyrja hæstv. matvælaráðherra hverjar áætlanir ráðuneytisins séu þegar kemur að því að auka sjálfbærni og lífræna ræktun hér á landi. Einnig langar mig að spyrja hæstv. matvælaráðherra hvernig ráðuneytið hyggst stuðla að aukinni nýsköpun á þessu sviði en þær upphæðir sem lagðar eru í Matvælasjóð eru allt of lágar til að standa undir þeirri þörf sem þar er. er. Þar skortir einnig fjármagn til að standa undir því stoðkerfi sem nauðsynlegt er að hafa samhliða nýsköpunarstyrkjunum. forseti. Þegar við ræðum um aðgerðir til að bæta stöðu íslenskra framleiðenda þá verðum við líka að standa vörð um hagsmuni íslenskra neytenda. Það eru að endingu alltaf þeir sem þurfa að borga brúsann. Undanþágur frá samkeppnislögum og aukin tollvernd eru til þess fallin að hækka verðið á matarkörfunni. Nú þegar verðlag hækkar hratt og kaupmátturinn minnkar þá er það ekki eitthvað sem heimilin í landinu mega við. Á sama tíma og landbúnaðurinn stendur höllum fæti er enginn skortur á íslenskum kjötvörum í verslunum. Ef eitthvað er hefur framleiðslan oft verið langt umfram það sem tekst að selja. Hvað verður um öll verðmætin? Þau glatast í kerfi sem er of niðurnjörvað og beintengt framleiðslumagni. Við í Viðreisn höfum lagt til að samkeppnisundanþágur landbúnaðarins verði felldar niður og stuðningskerfið bætt svo að það taki til fleiri þátta; skógræktar, endurheimtar votlendis, ferðaþjónustu og nýsköpunar og kannski ekki síst framleiðslu á fjölbreyttari matvöru. Þannig og aðeins þannig getum við tryggt hagsmuni bæði bænda og neytenda. Ólíkt þeim sem tala hér fyrir aukinni tollvernd þá hef ég tröllatrú á íslenskri matvælaframleiðslu og tækifærum hennar erlendis. Gleymum því ekki að tollverndin gengur í báðar áttir. Þegar við lokum landinu fyrir innfluttum matvælum og frelsi neytanda þá lokum við líka tækifærum íslenskra framleiðenda til að skapa sér tækifæri erlendis. Er það ekki annars það sem þingmaðurinn á við þegar hann talar um að endurskoða tollasamninginn við ESB, sem er stærsti og mikilvægast fríverslunarsamningum sem við höfum gerst aðilar að? Að setja skorður á innflutning þýðir að verið er að setja skorður á útflutning á sama tíma.

Það sem stendur upp úr er að stórauka þarf stuðning við innlenda matvælaframleiðslu og að við getum séð til þess rekstrarafkoma greinarinnar verði sterk. Hæstv. ráðherra kom nefnilega réttilega inn á það að þetta snýst um fjölskyldur. Þetta snýst um fólk og lifibrauð fólks. Við verðum þess vegna að taka það með í reikninginn að aukin fjárframlög til greinarinnar

m.a. þurfum við að huga að orkuskiptum og áburðarnotkun. Það hefur komið fram hér fyrr í umræðunni að við þurfum að snúast með hjólinu, ég tek undir það, og það má heldur ekki gleymast í þessari umræðu að við þurfum að styrkja frekar tækifæri til lífrænnar framleiðslu og nýsköpunar í þeirri hefðbundnu. Það segi ég vegna þess að við sjáum oft ekki ávinninginn fyrr en að mörgum árum liðnum og ég hef heyrt á bændum að það sé erfitt að fóta sig í regluverki Evrópusambandsins hvað það varðar. Við getum líka nefnt innlenda kornrækt og kjarnfóðursframleiðslu, þannig að það er að mörgu að hyggja. Til að nefna einn mikilvægan þátt í viðbót þá gætum við séð til þess að matvælaframleiðsla nyti sömu kjara og stóriðjan nýtur með

í höndum bænda vítt og breitt um landið og ég vona sannarlega að svo verði áfram.

Ingi Kristinsson sem var úti á túni. Í grunninn var hv. þingmaður ekki úti á túni.

Það er grundvöllurinn sem við eigum að ganga út frá og hvernig við getum tryggt að við getum framleitt hér matvæli þannig að allir hafi hag af því, og ekki síst neytendur og bændur.

Þetta vekur okkur til umhugsunar um það hversu mörg umræðutilefni við eigum og getum sannarlega tekið það áfram. En grundvallaratriðið er að það eru gríðarlega mikil tækifæri í innlendum og við verðum að huga að því hvaða hvata við sem stjórnvöld erum að leggja í okkar stjórntæki, hvort sem það eru búvörusamningar, lagaumhverfi eða annað, til þess að við sjáum fyrir okkur í hvaða átt við viljum draga okkar kerfi. Þar viljum við hugsa um nýsköpun. Þar viljum við hugsa um dýravelferð og umhverfismál. Við viljum hugsa um matvælaöryggi og fæðuöryggi en við viljum líka hugsa um afkomu bænda. Við viljum hugsa um aukna áherslu á lífrænan landbúnað, sem hér hefur verið nefnt. Við viljum hugsa um rekjanleika, upprunamerkingar og allt þetta sem sem sífellt meiri meðvitund neytenda gerir kröfu um og á að gera kröfu um. Innlendur landbúnaður á alla möguleika á því að koma í auknum mæli til móts við það. Við eigum að hugsa um það líka að holl og heilnæm matvæli séu aðgengileg öllum, að við öll í samfélaginu getum keypt góðan, öruggan og hollan mat. Það skiptir líka máli. Við þurfum að hugsa um það, þegar öllu er á botninn hvolft, að okkar ákvarðanir séu í þágu okkar loftslagsmarkmiða, að við hverfum frá matarsóun, sem einkennir okkur allt of mikið á Vesturlöndum, þar sem hagsmunir framleiðenda og hagsmunir neytenda en fyrst og fremst hagsmunir framtíðarinnar eru hafðir að leiðarljósi.

Þetta er Mílumálið sem hefur gengið undir því nafni vegna þess að það varð ákveðið uppnám í lok síðasta árs þegar við áttuðum okkur á því að það var verið að selja grunninnviði út úr landinu. Stjórnvöld höfðu reyndar fengið veður af þessu tveimur árum áður eða svo og ákváðu að bregðast við og hér átti að keyra í gegn frumvarp á einni viku.

Það eru mjög mikilvægir öryggisþættir hér undir sem við í Samfylkingunni styðjum að sjálfsögðu. En við teljum einnig mikilvægt, og leggjum því til breytingar, að huga líka að öryggi neytenda, alls almennings í landinu,

Herra forseti. Forsaga þess að við stöndum hér með þetta tiltekna mál er auðvitað sú að stjórnarflokkarnir heyktust á því að klára löngu tímabærar breytingar á fjarskiptalögum í heild síðasta þingvetur. Nú stöndum við frammi fyrir því í tengslum við Mílumálið að gera breytingar á hluta laganna, atriðum sem varða þjóðaröryggismál.

við treystum því einfaldlega ekki að að þessu máli gengnu verði gengið í að klára heildarlögin og það verði skilinn eftir sá þáttur sem varðar samkeppnismál og hagsmuni neytenda. Það er það sem við óttumst.

og ég held að við hér á þingi ættum að huga að þessu í svo mörgum öðrum málum líka. Ég hef þá trú að á næstu misserum förum við með markvissari hætti, eins og í þessu frumvarpi, í þætti sem snúa að þjóðaröryggi Íslendinga.

Frú forseti. Þegar mælt var fyrir þessu máli þurfti að klára það í hvínandi hvelli fyrir jól ef ekki skyldi semjast við kaupendur Mílu um kvaðir sem myndu fylgja fyrirtækinu.Svo samdist við þá og sá samningur gildir í tvö ár. Þetta frumvarp, ef það verður að lögum, mun ekki gilda um söluna á Mílu. Mílumálið tekur á öllum fjarskiptum nema einmitt þeim sem málið var lagt fram til að taka Með þessu frumvarpi á að lögfesta hluta úr tveimur stærri lagabálkum sem eru á þingmálaskrá þessa vors. Það er ekkert sem hefur komið fram sem útskýrir hvers vegna liggur á að klára akkúrat þessi ákvæði akkúrat núna þegar orðið er ljóst að þau ná ekki utan um Mílumálið sjálft. Þetta er

að fella út grein sem Samkeppniseftirlitið telur mjög brýnt að sé inni í frumvarpinu, þ.e. að gefa Fjarskiptastofnun heimild til að leggja á sektir til þeirra sem veita ekki nauðsynlegar upplýsingar. Þetta er gert í þágu neytenda, í þágu almennings, til að reyna að sporna við við stórkostlegum markaðsyfirráðum. En því miður þá er meiri hluti nefndarinnar að fella út þetta ákvæði sem Samkeppniseftirlitið telur mjög nauðsynlegt. Það er miður að enn einu sinni séu stjórnarflokkarnir að ganga gegn vilja samkeppnisyfirvalda.

frumvarpinu lagt til að heiti þeirrar stofnunar sem sinnir þjónustu við blinda og sjónskerta einstaklinga með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu verði breytt. Stofnunin heitir nú því óþjála heiti, og nú ætla ég að fara með það fyrir ykkur, virðulegi forseti, eina ferðina enn: Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og einstaklinga með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu. Heiti stofnunarinnar er því 13 orð og heilir 144 bókstafir. Lengst af hét þessi stofnun lögum samkvæmt Þjónustu- og endurhæfingarmiðstöð sjónskertra en gekk undir nafninu Sjónstöðin. Við endurskoðun laga í gegnum árin hefur heitið ítrekað tekið breytingum og stafafjöldinn aukist. Það tíðkast almennt ekki í heiti annarra stofnana að telja upp í heiti þeirra hvert og eitt einasta viðfangsefni stofnunarinnar. Því er engin ástæða til að beita þeirri formúlu einungis um heiti þessarar stofnunar. Það er kominn tími til að gefa stofnuninni venjulegt heiti, heiti sem við þekkjum öll og við sem höfum fengið að njóta þjónustu þessarar frábæru þjónustu- og þekkingarmiðstöðvar könnumst sannarlega við heitið Sjónstöðin. Nafnið Sjónstöðin lýsir vel hlutverki stofnunarinnar sem er að aðstoða þá sem eru blindir, sjónskertir eða með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu.

Þetta er eitt af þessum málum sem er auðvelt að greiða úr og auðvelt að einfalda með einfaldri lagabreytingu á lögum nr. 160/2008, sem gilda um stofnunina. Þetta er eitt af þeim málum þar sem þarf ekki að velkjast í neinum vafa um að það kostar ekki krónu. Þetta einfaldlega einfaldar hlutina mjög mikið. Ég ætla bara að segja ykkur það að ég hef notið þjónustu þessarar miðstöðvar sem gerði mér í rauninni kleift að ganga menntaveginn á efri árum, þau stækkuðu fyrir mig allt lesefni þannig að ég gæti verið í laganáminu, allt lesefnið. Það var reyndar búið að taka ansi langan tíma að bíða eftir því kraftaverki þannig að maður var kominn vel yfir miðjan aldur þegar það gekk eftir, en það gekk eftir.

Góðan daginn, Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og einstaklinga með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu, góðan dag. Þetta er ótrúlegt. Þetta er ótrúlegt. Virðulegi forseti. Ég hlakka bara til og býst við að þetta mál fái algerlega flug í gegnum þingið því að okkur er ekkert að vanbúnaði að koma til móts við það góða starfsfólk sem þar vinnur og er að biðja okkur um að einfalda þetta heiti og gera það að því sem við öll sem höfum þurft að nota þessa stofnun þekkjum mjög svo vel.

forseti. Einfaldara mál er ekki hægt að setja fram í frumvarpi og ætti að vera sjálfsagt. Ég ætla ekki að endurtaka þetta ótrúlega orð sem er notað þarna heldur

Frú forseti. Það er ansi fyndið að það skuli þurfa að flytja lagafrumvarp til þess að lagfæra heiti á stofnun og líka dálítið fyndið að það skuli vera svona langt.

En mig langar líka að sækjast eftir hugmyndum frá þeim aðilum um það hvert langa nafnið á Alþingi ætti þá að vera. Alþingi, stofnun um lagasetningu og eftirlit með ráðherrum,

Virðulegi forseti. Þetta er sannarlega ekki í fyrsta skipti sem við í Flokki fólksins mælum fyrir þessu frumvarpi en mikið væri nú ljúft ef það væri í það síðasta. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um almannatryggingar og lögum um félagslega aðstoð (skerðingarlaus atvinnuþátttaka öryrkja). Með mér á frumvarpinu eru Ásthildur Lóa Þórsdóttir, Eyjólfur Ármannsson, Jakob Frímann Magnússon, Tómas A. Tómasson og Guðmundur Ingi Kristinsson, gjörvallur þingflokkur Flokks fólksins.

Tilraun til starfa. Örorkulífeyrisþega er heimilt að afla sér atvinnutekna í tvö ár án þess að þær skerði örorkulífeyri, aldurstengda örorkuuppbót, tekjutryggingu og sérstaka uppbót á lífeyri samkvæmt lögum um félagslega aðstoð. Réttur til að starfa án skerðinga vegna atvinnutekna stofnast við tilkynningu örorkulífeyrisþega til Tryggingastofnunar um að hann hyggist nýta þá heimild eða á síðari dagsetningu sem örorkulífeyrisþegi tilgreinir sérstaklega í tilkynningu sinni.

Íslands.“ Hér er ekki verið að tala um að einhver sem er öryrki geti farið í vinnu og nýtt sér það þannig að hann sé að fá fullt af peningum, fleiri hundruð þúsunda eða einhverjar milljónir annars staðar frá og muni á sama tíma njóta óskertra greiðslna almannatrygginga. Notast skal við nýjustu upplýsingar frá Hagstofunni hverju sinni til þess að sjá fram úr því hvernig viðkomandi er staddur. Skal þá skerða þær greiðslur

Hér verður náttúrlega líka að taka til laganna um félagslega aðstoð, einfaldlega vegna þess að við búum ekki bara við skerðingar. Öryrkjar og almannatryggingaþegar búa ekki eingöngu við skerðingar, þó að nóg sé á þá lagt

sem á að gleðjast yfir því að sjá að einhverjar umframkrónur komi í umslagið. En nei, honum er refsað. Honum er refsað þrátt fyrir að eiga að fá smámöguleika á því að gleðjast.

Umsagnaraðilar lýstu almennt yfir ánægju með frumvarpið. Frumvarpið er nú lagt fram að nýju óbreytt. Ákvæði gildandi laga um almannatryggingar eru torskilin eru torskilin og gjarnan reynist erfitt fyrir hinn almenna borgara að átta sig á framkvæmd laganna. Ég verð nú bara að segja eins og er, með fullri virðingu, virðulegi forseti, að það þarf ákveðinn sérfræðing til að átta sig á því skrímsli sem almannatryggingakerfið er. Minn góði flokksbróðir, Guðmundur Ingi Kristinsson, hefur margkallað það hið bútasaumaða skrímsli, Frankenstein almannatryggingakerfisins. Það þarf hreinlega sérfræðinga og meira en það, það þarf sérfræðinga í að vera sérfræðingar í almannatryggingakerfinu til að botna í því. En við Guðmundur Ingi Kristinsson höfum þurft að búa við þetta kerfi og erum sennilega ein af fáum svokölluðum „sérfræðingum“ sem þekkjum það af eigin raun, af þeim sem eru kjörnir fulltrúar á Alþingi Íslendinga. Íslendinga. Mér er því sannur heiður að því að berjast fyrir þessu máli eins og okkur öllum í Flokki fólksins. Í okkar huga og okkar hjarta er aðeins eitt sem gildir og aðeins ein ástæða fyrir því að ég stend hér og Flokkur fólksins:

Þá er örorkumat gjarnan veitt tímabundið og margir óttast skerðingu bóta ef heilsu þeirra hrakar eftir að þeir hefja vinnu. Og það er nákvæmlega það sem gerist. Fólk vill vinna, það vill enginn lenda í því að missa heilsuna. Það vill enginn vera í þeirri aðstöðu að geta ekki bjargað sér sjálfur og þurfa alltaf að reiða sig á eitthvað sem er eins ósanngjarnt og raun ber vitni og þetta almannatryggingakerfi. En kerfið er þannig úr garði gert. Ég þekki mýmörg dæmi um að fólk hefur lent í slysi en heldur jafnvel á ákveðnum tímapunkti að það sé orðið það heilsuhraust, líkamlega, að það geti sótt aftur í starfið sitt. En viti menn kannski hálfum mánuði seinna, einum eða tveimur mánuði seinna, kemst viðkomandi að raun um að það reyndist ekki rétt. Hann er engan veginn búinn að ná sér og verður aftur að láta af störfum og bíða eftir því að verða betri. En hvernig bregst almannatryggingakerfið þá við því? Heyrðu, þú verður bara að byrja allt þitt ferli upp á nýtt, sæktu bara um allt upp á nýtt, hversu langan tíma sem það tekur og hversu andfélagslega sem verður tekið á móti þér þegar þú ætlar að koma til baka. Þetta frumvarp okkar kemur algerlega í veg fyrir allt slíkt. Það er engin leið að við séum að efla mannauðinn og hjálpa fólki til sjálfsbjargar, reyna að ná fólkinu sem er búið að missa heilsuna og er tilbúið til þess af öllu hjarta

fell aftur, ef ég festist aftur í bakinu, ef ég missi aftur fótinn, ef ég get ekki staðið í vinnunni, ef ég get ekki þetta, ef ég get ekki hitt, þá er ég búinn að missa allt, þá hef ég enga framfærslu, þó að lág hafi verið fyrir.

mannauðnum. Þeir sem reyna fyrir sér á vinnumarkaðinum ættu að eiga von á betri lífskjörum, alltaf að eiga von á því. Því er lagt til að öryrkjum verði veitt sérstök heimild sem þeir geti nýtt sér þegar sem þeir geti nýtt sér þegar þeir vilja reyna að hefja störf á ný eða auka starfsgetu sína. Fari svo að sú tilraun heppnist ekki þarf öryrkinn ekki að óttast frekari skerðingar lífeyrisgreiðslna eða endurmat örorku á grundvelli þeirrar tilraunar.

aftur út á vinnumarkaðinn, þeirra sem tóku þátt í þessari tilraun sænskra stjórnvalda til að efla mannauð sinn og aðstoða öryrkja við að komast út í lífið á ný. Af öllum þeim sem reyndu það skiluðu ríflega 30% sér ekki aftur inn á almannatryggingakerfið. Þeir eru varanlega þátttakendur. Þetta kallast að fjárfesta í mannauði. Þetta kallast að efla mannauðinn, að draga út þá sem geta raunverulega unnið en eru kannski komnir í svartnætti þunglyndis, vonleysis og vanlíðunar heima. Það er erfitt, virðulegi forseti, virkilega erfitt og það er þekkt og það er vitað eftir því sem fólk er lengur frá því að vera í félagslegri nánd úti á vinnumarkaði og vera innan um aðra þá er erfiðara að stíga fram og koma út. Það er erfiðara. Þess vegna er verið að reyna að benda á að með þessu móti, með því móti að skerða ekki almannatryggingarnar á meðan fólk er að reyna fyrir sér og athuga og meta sína starfsgetu sjálft

hræra í þessum öryrkjum og segja þeim til hvers þeir eru bærir og hver þeirra starfsgeta raunverulega sé. En öryrkinn sjálfur hefur reyndar ekkert um það að segja.

að löggilda samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, enda hafa skilaboðin verið skýr til öryrkja og þeirra sem minna mega sín í samfélaginu. Þetta eru tíundaflokks þjóðfélagsþegnar, þeir skila ekki nógu miklu í kassann. Öryrkjar hafa verið kallaðir örorkubyrði. Við erum ekki að skora nógu jákvætt í excel-skjölunum. Við erum ekki að skora nógu vel fyrir ríkissjóð. Það er þess vegna sem öryrkjum er haldið í fátæktargildru, þeir eru innmúraðir í fátækt. Þeir eru að fá útborgað allt niður í 248.000 kr. á mánuði. Hver í ósköpunum getur lifað af því? Bara enginn? Þó að fólk hokri á hrísgrjónum og núðlum þá kallast það ekki líf, virðulegi forseti. Það kallast að ala á þunglyndi, að gera það að verkum að viðkomandi einstaklingur eygir ekki von. Hann á erfitt með að vakna á morgnana. Hann leggst kvíðinn á koddann á kvöldin. Hann getur ekki veitt börnunum sínum nokkurn skapaðan hlut af því sem við teljum eðlilegt, sjálfsagt, í því samfélagi sem við viljum kalla lýðræðislegt og gott samfélag.

línur að stjórnvöld myndu taka utan um alla en ekki bara suma. Það á að veita öryrkjum tækifæri á því að komast út á vinnumarkaðinn. Ef við fengjum að horfa upp á það að yfir 30% þeirra sem það gerðu

Hvernig á að fækka okkur öryrkjum öðruvísi en að fleygja okkur fyrir björg? Hvernig á að fækka okkur á almannatryggingakerfinu? Jú, með því að efla okkur og gefa okkur kost á því að fara að vinna og hjálpa okkur sjálf, með því að gefa okkur tækifæri til að meta eigin starfsgetu, með því að gefa öryrkjum tækifæri til að taka þátt í samfélaginu á eigin forsendum

þá sem eru skertir á almannatryggingunum vegna þess að þeir eru taldir eiga einhverja ákveðna prósentu í starfsgetu. Það eru bara engin störf fyrir þetta fólk, engin.

Þeir myndu eflast úti í samfélaginu, taka þátt í því og koma út úr svartnættinu. Þeir myndu greiða sína skatta og skyldur til samfélagsins eins og allir aðrir, þeir væru ekki lengur örorkubyrði og leiðindatala á excel-skjalinu sem svo gjarnan skilar ekki nógu mörgum krónum í ríkissjóð. Það væri verið að gefa þeim tækifæri til að taka þátt í samfélaginu með okkur hinum. Og ef það er ekki í höndum Alþingis Íslendinga og stjórnvalda hér að gefa öllum tækifæri sem þess eiga kost þá veit ég ekki til hvers við erum hér. Ég veit ekki, virðulegi forseti, til hvers við erum raunverulega kjörin ef það er ekki til að taka utan um alla okkar bræður og systur í samfélaginu.

Það er það erfiðasta af öllu að geta ekki veitt börnunum sínum það sem önnur börn fá, horfa upp á snillinginn sinn og geta ekki leyft honum að fara í tónlistarnám, geta ekki leyft honum að fara í íþróttir, horfa upp á það dýrmætasta sem maður á og vera vanmáttugur, geta

Það er nefnilega eitt að finna styrk sinn aftur og finna hann vaxa, annað er að treysta honum og vita að maður geti treyst honum, sérstaklega ef það er jafn mikið í húfi og raun ber vitni, að fólk geti hreinlega misst framfærslu sína. Ég hef sjálf lent í kulnun eftir margra ára álag. Frá hruninu upplifði ég það að þurfa að fara í töluvert langt veikindaleyfi út af ofþreytu og kulnun. Ég var þó svo heppin að vera ekki líkamlega veik að öðru leyti. En ég get alveg sagt að það var bara töluvert skref að snúa aftur til vinnu og samt hafði ég góðan vinnustað að ganga að og ég vissi að hverju ég var að ganga. Það var samt:

þetta skref, sé þetta átak. Við eigum að styðja fólk alla leið sem vill og getur farið þessa leið. Við eigum að gera það. Þetta snýst um að fá að byggja sig upp aftur án þess að greiða fyrir það dýrum dómi með því hreinlega að missa framfærslu sína

förum við ekki beint í þyngstu lóðin. Við byrjum á þeim léttustu og við vinnum okkur upp og við þjálfum okkur og við styrkjum okkur og við söfnum kröftum. Við verðum að leyfa öryrkjum að gera það sama. að gera það sama. Við verðum að leyfa þeim að byggja sig upp og styðja þá til þess á allan þann hátt sem við getum því að það er allra hagur og það vinna allir með því að leyfa þeim það. Það tapar enginn á því. á því. Ég ætla því bara að treysta því að þessu frumvarpi verði veitt brautargengi vegna þess að það er jú allra hagur.

Þetta ætti að vera svo sjálfsagt mál að við ættum ekki að þurfa að vera mæla fyrir þessu máli ár eftir ár

Fólk með geðræn vandamál getur unnið. Það getur ekki unnið alltaf en það á að geta unnið á sínum forsendum.

ert tilbúinn að borga hana ár eftir ár, þá sértu ekki tilbúinn að segja við viðkomandi: Þú mátt fara út að vinna, við skulum borga þér áfram, þú ferð að vinna, vinnur eftir þinni getu, færð þín laun og borgar þína skatta til þjóðfélagsins. Þú hefur tilgang. Hver græðir á þessu? Einstaklingurinn og ríkið líka, vegna þess að þessi einstaklingur, þegar hann er að vinna, borgar skatt. Meðan hann er heima hjá sér og er ekki í vinnu

fara svo vítt um allan völlinn að það er eiginlega vonlaust að henda reiður á því. Það sem er kannski skelfilegast í þessu er að eins og kerfið er byggt upp í dag þá hefur viðkomandi 109.000 kr. frítekjumark

að gefa fólki kost á því að prófa hvort það komist út á vinnumarkaðinn. Því fylgir líka að vinnumarkaðurinn taki á móti fólki.

Við eigum að sjá til þess að allir geti sótt vinnu við sitt hæfi og fengið laun fyrir. Bara

án nokkurra björgunarhringja eða nokkurs annars sem getur tekið á móti þeim ef þeir geta ekki staðið sig á vinnumarkaði.

þeim sem eru í kerfinu hvernig kerfið á að vera, hvernig það á að virka, er það ávísun á algjöra hörmung.

Kerfið lemur fólk niður aftur og aftur og það fer að átta sig á því að það er lokað inni í þessu kerfi sem verður alltaf verra og verra

Afleiðingarnar voru þær, það kom skýrt í ljós, að hann gat ekki staðið undir þeirri kröfu. Svona kerfi höfum við búið til. Svona kerfi höfum við viðhaldið. Svona kerfi erum við enn að viðhalda. En með þessu skrefi, fyrsta skrefinu, að samþykkja þetta frumvarp núna í fjórðu atrennu, erum við að brjóta upp kerfið. Við erum virkilega að reyna að brjóta upp þetta kerfi sem núverandi ríkisstjórn segist ætla að endurskoða kannski í haust, kannski á næsta ári, kannski aldrei. Við skulum vona heitt og innilega

Það vill enginn verða öryrki og það vill enginn vera öryrki.

En það er stuðningsnet sem líka gerir það sem flest net gera, þau sem í það fara Það að vera föst í slíku kerfi og hafa ekki neina möguleika til að komast úr því er kerfi sem er stórlega gallað, Það er líka sorglegt að þegar reynt er að benda á nýjar leiðir, nýjar aðferðir til að hjálpa fólki að komast út úr kerfinu, er það alltaf stoppað af því að það á að endurskipuleggja allt kerfið. Það á að búa til allt netið upp á nýtt. Það þarf að sauma netið upp á nýtt áður en við getum farið að finna út úr því hvað virkar og hvað virkar ekki.

algerlega upp á nýtt. Nei, við erum að sjá góða hugmynd annars staðar frá tekna hingað inn. En þá komum við að dálitlum galla sem er hér innan þessara veggja. Hann er nefnilega sá að góðar hugmyndir virðast bara mega koma frá stjórnarmeirihlutanum. Ég spyr mig í þessu tilfelli hvort við þurfum kannski að breyta því hvað stendur á þeim frumvörpum sem við leggjum fram. Ég held að ef við tækjum nöfn hv. þingmanna Flokks fólksins út

það er nefnilega þannig að við sem hér inni sitjum, í hvorri hlið salarins sem við sitjum ef við værum eins og í þinginu í Bretlandi eða í Bandaríkjunum, þurfum að geta tekið góðar hugmyndir og við þurfum að geta prófað þær. Ég minnist þess að ég átti samræður við eistneska forsetann fyrir nokkrum árum og ég var að tala við hann um nýsköpun. Eitt af því sem hún sagði að hefði gefist rosalega vel í Eistlandi var að þau hættu að hugsa um öll lög sem eitthvað sem stæði til eilífðar heldur væru þau tilbúin að setja lög, eins og t.d. þessi lög, og segja: Ókei, prófum þetta í tvö ár. Kannski virkar þetta ekki á Íslandi eins og það gerði í Svíþjóð en við erum til í að prófa það vegna þess að við vitum að kerfið er brotið og við þurfum að finna lausnir og við þurfum að vera óhrædd við að prófa lausnir, jafnvel þær koma frá hv. þingmönnum sem brenna fyrir þessu máli vegna þess að þau þekkja það af eigin raun. Við sem þekkjum það ekki af eigin raun þurfum að hlusta og vera tilbúin að prófa, ekki vegna þess að kerfið eigi þá að vera svona um aldir alda heldur: Heyrðu, kannski eru þetta bara ágætishugmynd

þessa áralöngu reynslu af því að berjast við kerfið. Og hver þekkir þetta kerfi betur en fólkið sem þarf að lifa undir

Miða skal við að framfærslulán nægi hverjum námsmanni til að standa straum af almennum framfærslukostnaði á Íslandi meðan á námi stendur að teknu tilliti til fjölskyldustærðar námsmanns og búsetu en án tillits til launatekna námsmanns eða fjölskyldu hans.

og takmarkanir miðað við t.d. námsframvindu námsmanns en án tillits til sjálfsaflafjár námsmanns.“

hafa gert fjölda fólks kleift að öðlast menntun, sem ella hefði þurft að hverfa frá námi og halda út á vinnumarkaðinn. Persónulega naut ég þess á sínum tíma að fá námslán sem gerði að verkum að ég gat klárað mitt nám 1979. Báðir synir mínir unnu eins og þrælar með sínu námi

réðu vel við sitt nám og stóðu sig vel þrátt fyrir mikla vinnu. Núverandi sonarsonur minn, 17 ára gamall, er að vinna mikið með námi. Og ég er að segja þetta vegna þess að ég tel ekki að vinna þurfi að trufla námsárangur námsmanna. Ég legg á það mikla áherslu að námsmenn geti unnið ótakmarkað með sínu námi því að það kostar ríkið ekkert. Það er óumdeilt að aukinn aðgangur að menntun án tillits til efnahags dregur úr stéttaskiptingu og eykur verðmætasköpun í samfélaginu, en námslánakerfið er langt frá því að vera fullkomið. Námslán eru háð ýmsum skilyrðum og lítið þarf að fara úrskeiðis til þess að námsmenn missi bróðurpart framfærslu sinnar. Ein helsta hindrunin í vegi námsmanna sem þurfa að treysta á framfærslulán frá Menntasjóði eru reglur um skerðingar á framfærslu vegna tekna námsmanna. Hafi námsmaður tekjur umfram frítekjumörk úthlutunarreglna skerðist framfærsla frá Menntasjóði verulega. Þetta er sérstaklega íþyngjandi í ljósi þess að framfærsla Menntasjóðs dugar almennt ekki ein og sér til að greiða fyrir fæði, klæði og húsnæði. Einhleypur nemandi sem býr á stúdentagörðum getur fengið framfærslulán að fjárhæð 196.040 kr. á mánuði

Þá er frítekjumarkið aðeins 1.410.000 kr. á ári. Ef námsmaður er í fullri vinnu í þrjá mánuði á hverju sumri með 351.000 kr. í mánaðarlaun þá er svigrúmið til frekari

Námsmenn með áhuga eru bestu starfskraftar sem hótel og veitingahús geta fengið þannig að það græða allir. Við þurfum að flytja inn færri erlenda vinnukrafta og námsmenn geta þá lifað huggulegu lífi fái þeir að vinna ótakmarkað með námi. Ef við göngum út frá því að menntun sé samfélagslega arðbær fjárfesting þá eigum við að sjá til þess að menntun sé öllum aðgengileg án tillits til efnahags. Svo verulegar tekjuskerðingar, þegar grunnframfærslan er eins lítil og raun ber vitni, fela í sér mismunun á grundvelli efnahags. Nám á að vera öllum aðgengilegt en ekki aðeins þeim sem geta treyst á fjárhagslegan stuðning frá fjölskyldu sinni. Ef ekki er gripið í taumana þá er hættan sú að menntun verði brátt aðeins fyrir börn hinna efnameiri, eins og var raunverulega á árum áður. Þá voru það bara efnamiklir einstaklingar sem fengu að fara út til náms, gjarnan til Kaupmannahafnar, að læra lögfræði og ýmislegt annað.

hann er á einhvern hátt miklu vanari að vinna og er oft og tíðum miklu fljótari að setja sig inn í það starf sem hann ætlar að vinna við í framtíðinni af því að hann hefur unnið með náminu.

Frú forseti. Þrátt fyrir að um 30 ár séu liðin frá því að ég tók námslán þá hefur lítið breyst. Það er enn ætlast til þess að stúdentar lepji dauðann úr skel og búi frítt í foreldrahúsum. Enn þann dag í dag þekkjum við öll fólk sem hefur mátt sætta sig við margar vikur af ristuðu brauði og núðlum þegar þau svo reyndu að vinna sér inn aukapening til að hrista aðeins upp í mataræðinu þá var það verðlaunað með lægri lánum og fleiri núðlum. Upphæð framfærslulána hefur sennilega hækkað að krónutölu á þessum árum, þó það nú væri, verðlag hefur rúmlega þrefaldast síðan árið 1990. Það er samt enn þá þannig að framfærslan sem námsmönnum er skömmtuð nær ekki helmingnum af þeirri upphæð sem er talin lágmark fyrir útlendinga sem vilja fá dvalarleyfi hér á landi. Sérstakt lán fyrir húsnæði er einungis 60% af leiguverðinu á ódýrasta stúdentagarðinum og helmingur af því sem ódýrasta stúdíóíbúð á nýrri stúdentagörðunum kostar. Aðstæður stúdenta eru misjafnar. Sumt fólk er á leigumarkaði, annað er í foreldrahúsum. Þá eru mörg jafnframt búin að stofna fjölskyldu. Það þarf að taka mið af misjöfnum aðstæðum stúdenta þannig að kerfið nái yfir þau öll. Barnastyrkirnir sem Menntasjóður námsmanna býður t.d. upp á duga varla til að dekka alger grunnatriði eins og leikskólagjöld, mat og fatnað á börnin. Stúdentar sem hafa ekki sterkt fjárhagslegt bakland þurfa að vinna með námi. Ef marka má tölur frá Eurostudent er hópurinn án baklands á Íslandi mjög stór eða um 72%, að það eru 72% íslenskra stúdenta sem vinna með námi. Það er miklu hærra hlutfall en meðal kollega þeirra á Norðurlöndum. Þá myndast hins vegar leiðindavítahringur því um leið og þau fara að vinna meðfram náminu skerðist framfærsla þeirra fljótt. Frítekjumark námsfólks í dag er einungis um 1,4 milljónir á þrátt fyrir hækkunina í nýjustu úthlutunarreglunum. Það er því mikilvægt að tekjutenging námslána sé afnumin eins og lagt er til í þessu frumvarpi. En við þurfum einnig að afnema þá þörf að stúdentar þurfi að vinna með skóla, enda er fullt nám full vinna.

Hver trúir því í alvöru að fólk geti skrapað saman svo miklum tekjum yfir sumarmánuðina að þær dugi hina níu mánuði ársins? Jafnt og þétt þurfum við því að auka hlutfall styrkja í kerfinu og draga úr því að fólk sitji uppi með lán sem þarf að borga af í áratugi. Einhver skynsamlegasta fjárfesting sem stjórnvöld geta ráðist í er að stytta skuldahalann sem stúdentar taka með sér út í lífið að námi loknu. Slíkar aðgerðir er nokkuð sem væri ekki eitthvað nýtt heldur hefur sést t.d. nýlega í því íhaldssama landi Bandaríkjunum, en þar var verið að skera niður og umbreyta skuldum námsmanna og fella þær niður. Kannski getum við lært eitthvað af Ameríkönum? Það er mikilvægt að við gerum stúdentum kleift að koma undir sig fótunum, kaupa sína fyrstu íbúð og fara erlendis í frekara nám þrátt fyrir að hafa tekið þá skynsamlegu ákvörðun að fara í nám. Þetta viðhorf, að stúdentar þurfi að þjást með námi, lifa á núðlum, að stúdentar þurfi að vinna fullt starf á sumrin þannig að þau geti sloppið með að vinna bara smávegis með fullu námi á veturna, er skammsýnt viðhorf. Stúdentar eiga að hafa svigrúm til að einbeita sér að náminu og taka þátt í háskólasamfélaginu. Háskólanám er nefnilega ekki bara bóklestur og verkefnaskil. Það er samfélag sem á sér fáa líka. Að verja tíma með fólki með mismunandi áhugasvið úr mismunandi deildum háskólanna og kasta á milli sín hugmyndum er ávísun á frjóa hugsun og nýsköpun sem mörg af stærstu fyrirtækjum landsins hafa sprottið upp Það eru því ekki bara stúdentar sem fara á mis við margt ef þeir geta ekki tekið þátt í háskólasamfélaginu heldur Ísland allt. Tímarnir hafa breyst, aðstæður hafa breyst, námskráin hefur breyst og framtíðin krefst breytinga. Lánasjóðskerfið þarf að breytast með.

Að skerða lán, að þú fáir minna lán fyrir að reyna að vinna til að gera hag þinn betri,

peninga sem verið er að lána ef einhver vill bjarga sér og fá meiri pening með því að vinna? Þetta er eitt af þessum refsikerfum sem við höfum komið á, sem er alveg stórfurðulegt og eiginlega fyrstu verðlaun í heimsku

algjör heimska. Við erum með svo ótrúlega furðuleg og gölluð kerfi að maður verður stundum gjörsamlega orðlaus yfir

eitt ótrúlega skerðingarmálið sem skilur í rauninni ekki neitt eftir nema allir tapa. Að hugsa sér að ríkissjóði Íslendinga skuli vera stýrt þannig að ekki sjáist ávinningurinn af því að gefa fólki tækifæri á því að vinna og skila sínum sköttum og skyldum til samfélagsins. Ég átta mig ekki á slíkri fjármálastjórnun, svo ekki sé meira sagt. Það hefur komið fram og við vitum það að verið er að mismuna einstaklingum gríðarlega, ekki bara vegna búsetu heldur vegna efnahags.

mannauðs sem annars myndi, ef allt væri eins gott í kringum þau eins og kostur er, að öllum líkindum halda áfram út í lífið, út í samfélagið með

Ég ætla ekki að hafa þetta langa ræðu, ég segi bara: Miðað við ábatann, miðað við ásýndina, réttlætið

þá er kannski kominn tími til að taka utan um góð og gegn mál þar sem það kostar ekki krónu að koma til móts við fólkið, þar sem það kostar ekki krónu

með þetta fyrir mig í ráðherrann sem ræður þessu máli og spurt hann hvort hann geti ekki fellt niður af mér afganginn af námslánunum mínum því að ég er ekki með nema 268.000 kr. á mánuði og þetta er okkur, mér og gömlu konunni minni sem er nú orðin alger sjúklingur, yfirþyrmandi erfitt. Ég vildi að ég hefði getað sagt við hann: Elsku vinur. Ég er þessi ráðherra og ég skal laga þetta fyrir strax í dag. En ég verð það kannski seinna, hver veit?